Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona, a to su odredbe članka 155.

Da. Poštovana Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra Ministarstva pravosuđa. Izvolite. **Artuković Evo Konačni prijedlog Zakona o probaciji je pred vama. Nastojimo urediti probacijski sustav, a probacija predstavlja izvaninstitucionalni okvir, odnosno tretman počinitelja kaznenih djela za koje je procijenjeno da ih nije potrebno izdvajati iz socijalne sredine. Postavljanjem određenih uvjeta i pružanjem pomoći kroz tretman ostvaruje se svrha kazneno-pravne sankcije i kroz izvaninstitucionalni tretman. Zakon o probaciji, prvi koji smo imali, donesen je 2009. i na tom temelju smo počeli razvijati probacijsku službu. 2011. otvorili smo probacijske urede, novi zakon je izrađen radi uočenih problema i potreba prakse s jedne strane te dodatnih zadaća i izazova koji su stavljeni pred probacijsku službu s obzirom na Zakon o kaznenom postupku iz '08. i novi Kazneni zakon iz 2011. godine koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. Pravni okvir za rad probacijskih sustava je prilagođen, osnaženi su postojeći alati i instrumenti koji će moći odgovoriti na povećane izmijenjene zahtjeve posebno u odnosu na zaštitni nadzor, u odnosu na posebne obveze u odnosu na rad za opće dobro uvjetni otpust izdržavanja kazne zatvora. zakon smo koncipirali tako da u prvom dijelu zakon sadrži one opće odredbe, odredbe o svrsi, sadržaju, načinu i tijelima nadležnim za izvršavanje probacijskih poslova. Sadrži temeljna načela i prava i obveze osoba uključenih u probaciju. U drugom dijelu zakona propisali smo prije svega koji su to probacijski poslovi, kakvu dokumentaciju o osobama uključenim u probacijskim sustav trebaju izraditi i voditi probacijski uredi, a u zasebnim glavama obrađeni su pojedinačni instituti izvršavanja zaštićenog nadzora, rad za opće dobro i posebne obveze. Probacijska služba provodi poslove uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi. Ovim zakonom se povećavaju poslovi s tim da se zaštitni nadzor kojeg je Kazneni zakon predvidio da se ne provodi samo uz uvjetnu osudu već uz rad za opće dobro i uz uvjetni otpust sa izdržavanja kazne ili po punom izdržavanju kazne zatvora. Zbog navedenog posebnom glavom uređeno je postupanje probacijske službe u provođenju toga nadzora, odnosno upućivanje i izvršavanje zaštitnog nadzora i obveze probacijskog ureda prilikom njegovog izvršavanja su posebno uređene. Rad za opće dobro kao područje rada je također proširen Kaznenim zakonom. Dakle, proširena je mogućnost izricanja rada za opće dobro s time da smo obvezno odredili da se kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci zamjenjuje radom za opće dobro, a sudu je prepušteno da li će odluku kojom je izrečena kazna zatvora od 6 mjeseci do godinu dana zamijeniti radom za opće dobro ovisno o okolnostima slučaja. Kaznenim zakonom Odluka o uvjetnom otpustu je u nadležnosti suda. To se odražava i na provođenje nadzora nad uvjetno otpuštenim osobama i to u dijelu pripreme uvjetnog otpusta i u pogledu odlučivanja o uvjetnom otpustu zatvorenika. Kaznenim zakonom proširen je popis posebnih obveza koje sud može naložiti počinitelju kaznenog djela kao i mogućnost njihove primjene. Posebne obveze sud može naložiti uz uvjetnu osudu uz rad za opće dobro i uz uvjetni otpust za izdržavanje kazne zatvora neovisno da li je izrečen i zaštitni nadzor. Sa popisa probacijskih poslova izostavljeno je sudjelovanje u organiziranju pomoći i podrške žrtvama i oštećenicima, ali ne zato da se žrtvama, oštećeniku ili obitelji žrtve ili obitelji počinitelja više ne bi pružala pomoć nego zato što su ovi poslovi po svojoj suštini poslovi koji ne spadaju u probacijsku službu a povjeravaju se posebnim uredima koji su za to ustanovljeni. Ono što ovdje možemo istaći kao razliku između prvog i drugog čitanja svodi se na činjenicu da smo u zakon dodali obvezu podnošenja izvještaja Hrvatskom saboru o radu probacijskih službi. U odnosu na stručnu spremu probacijskih službenika promijenili smo utoliko da probacijski službenici mogu biti osobe koje su obrazovane i u području pravnih znanosti. Iz važećeg Zakona o probaciji zadržana je odredba o službenoj iskaznici probacijskih službenika kako bi oni mogli dokazati svoj status iz kojeg proizlaze ovlasti za obavljanje probacijskih poslova. Odredba o dobrovoljnosti je preformulirana na način da do sada većim dijelom odgovara odredbi članka 16.važećeg zakona o probaciji s tim da smo ju nadopunili dobrovoljnost u pojedinim slučajevima recimo primjerice kod uvjetnog otpusta sa izdržavanja kazne zatvora za provođenje zaštitnog nadzora ili nekad posebnih obveza pristanak osuđenika više nije uvjet za provođenje probacijskih mjera. Odredba koja se odnosi na promjenu prebivališta ili boravišta uključene u probacije izmijenjena je na način da nije potrebno suglasnost probacijskog ureda za takvu izmjenu kako bismo operacionalizirali postupak. I izmijenjena odredba koja se odnosi na izradu izvješća sudu u slučaju odlučivanja o odgodi izvršenja kazne. izvješće sucu izvršenja se podnosi samo u pogledu odlučivanja o prekidu izdržavanja kazne zatvora i uvjetnom otpustu, a ne više u postupku odlučivanja o odgodi izdržavanja kazne zatvora. S obzirom da probacijska služba ne raspolaže podacima koje su važne za donošenje odluke o odgodi izdržavanja kazne zatvora. Takvim podacima raspolažu centri za socijalnu skrb, a isti su prema odredbama zakona o kaznenom postupku dužni dostaviti podatke na zahtjev suda. Kroz cijeli tekst zakona smo između dva čitanja proveli usklađenje u odnosu na pojam odnosno izričaj središnje tijelo državne uprave i rodiljni dopust i odredili smo da zakon u cijelosti stupa na snagu 1.siječnja 2013.kako bismo i ovaj zakon uskladili sa onim o čemu govorimo o setu ovih zakona o kojima pričamo dakle sa Kaznenim zakonom koji stupa na snagu 1.siječnja 2013. Evo, hvala vam.

te Zakonom o kaznenom postupku. Ova se problematika u biti nadovezuje na materiju koja regulira Zakon o pravnim posljedicama osude kaznenu evidenciju i rehabilitaciju utoliko što se i u ovom zakonu provlači ideja resocijalizacije i rehabilitacije kao ideja koja bi trebala biti osnovni cilj kaznenog i penalnog sustava. Povijesni razvoj instituta probacije pratimo uglavnom kroz anglosaksonsku pravnu praksu koji taj sustav već od samih početaka još tamo daleke 1841.pokazivao već onda neke pozitivne efekte. Stoga je slijedilo i njegovo daljnje prihvaćanje i kroz posebni zakon još 1878.godine. pozitivnih iskustava probacije i na kontinentu se uz klasični francusko-belgijski tip uvjetne osude sve je više tijekom prihvaća i mješoviti sustav koji uključuje i nadzor i pomoć i zaštitu osuđenih osoba. Svrha kažnjavanja jasno mora biti u prvom redu resocijalizacija i vraćanje počinitelja kaznenog djela u društvo. Sasvim jasno da se taj cilj može postići puno efikasnije ukoliko se uz uvjetnu osudu uz rad za opće dobro uz uvjetni otpust i kako je predviđeno zakonom po ponovnom izvršenju kazne vrše aktivne mjere nadzora i pomoći osuđeniku. Posebno bih istaknuo taj element pomoći. Ideja resocijalizacije u biti je ostvariva kod počinitelja kaznenih djela koji ispunjavaju rekao bih tri uvjeta. Prvi je da su kod delikventa nastupile okolnosti da on … dakle počinitelj kaznenog djela uslijed stjecaja životnih okolnosti, svojih slabosti ili pogrešnih odabira. Drugi je da počinitelji shvaćaju pogrešnost svog ponašanja i da u biti imaju osjećaj krivnje da žale zbog počinjenja tog kaznenog djela. da imaju u biti možda i najvažniji, da oni imaju iskrenu želju aktivno sudjelovati u tom procesu resocijalizacije. Uloga društva je da im u tom procesu čim više pomogne. Kako je svaki takav čovjek svaki takav počinitelj priča za sebe tu je od najveće važnosti upravo individualni pristup. Neka istraživanja koja su pratila rad probacijske službe ustvrdile su da je uspjeh sprečavanja recidivizma značajno veći kada probacijske službe dosljedno provode mjere predviđene probacijskim nadzorom. Ponovno treba naglasiti da uspjeh tog probacijskog sustava garantira samo sustavan i dubinski nadzor probacijskih službenika. Ukoliko to nije slučaj, ukoliko je taj nadzor samo površan virtualni rezultati u velikoj mjeri izostaju. Kod primjene probacije od iznimne je važnosti da delikventi budu cijelo vrijeme svjesni da su pod stalnim nadzorom i da kršenje obveza koje su im nametnute može rezultirati suspenzijom izrečene blaže mjere i upućivanjem na izdržavanje kazne zatvora. No i bez obzira na to međunarodna iskustva u primjeni sustava probacije idu u prilog sve većoj primjeni alternativnih mjera kažnjavanja. Izricanje zatvorske kazne se često pokazalo kao neučinkovita mjera kada govorimo dakle o utjecaju na stopu recidivizma i ponovnom uključivanju delikvenata u društvo. Također neka relevantna istraživanja pokazuju da je čak 87% osuđenih osoba uspješno završilo period probacije, kršenje uvjeta probacije zabilježeno je u nekih 15% slučajeva. Nasuprot pak tome osuđenici koji su proveli cijelu kaznu u zatvoru pokazuju značajno veću stopu recidivizma od čak 72% Određene studije pokazuju da je sustav probacije u SAD-u između 1993. i 1996. značajno pridonio smanjenju stope nasilnih zločina u tom periodu od čak 26%. I ti podaci koje sam naveo govore u prilog tome da bi čim više kazne zatvora trebali zamjenjivati alternativnim kaznenim mjerama, u prvom redu dakle izvršavanjem rada za opće dobro, mjerama koje uključuju da tako kažem popravljanje štete počinjene kaznenim djelom, mjerama koje bi dovele delikventa do shvaćanja društvene štetnosti i neprihvatljivosti njegovog ponašanja ili pak mjerama koje bi ga spriječile da uopće ne dođe u priliku ponovo počiniti kazneno djelo. Npr. da ne dolazi ponovo na sportska borilišta ili mjerama koje bi sprečavale da konzumira drogu i alkohol ukoliko je dakle to pridonijelo počinjenju kaznenog djela. Prečesto zatvori pogotovo kad su prenapučeni, kad ne mogu ispunjavat tu svoju funkciju koju bi trebali u normalnim uvjetima, funkcioniraju kao svojevrsne gladijatorske akademije u kojima delikventi koji imaju dakle potencijal za resocijalizaciju ne ostvaruju taj potencijal nego tonu još dublje i vrlo brzo nakon izlaska iz zatvora čine nova kaznena djela. Nažalost činjenica je da su zatvori u Hrvatskoj prenapregnuti i da broj zatvorenika u zatvorima premašuje trenutne kapacitete. U cijeloj toj priči naravno nije zanemariva niti cijena koju društvo mora plaćati za održavanje zatvorskog sustava koji kako podaci pokazuju nije toliko efikasan kao primjena nekih drugih mjera. Nažalost, nisam uspio naći neke ekonomske analize koje bi usporedili ekonomsku isplativost kad već govorimo samo o tom segmentu, probacijskom sustavu u odnosu na klasični zatvorski no zdravorazumska logika smatram da govori u prilog tome da je daleko isplativije u sustavu kojim se osuđenim nalazi van onih klasičnih kaznionica. I radi toga smatramo da su sredstva za provođenje ovog zakona u prvom redu dakle za ustrojavanje službe i edukaciju djelatnika kako je navedeno u uvodnom dijelu prijedloga ovog zakona opravdana i nužna. Sve ovo navedeno govori u prilog tezi da kazne zatvora treba na temelju individualne procjene, naglašavam važnost individualne procjene, sve više zamjenjivati alternativnim metodama kažnjavanja koje moraju biti usmjerene u prvom redu prema resocijalizaciji. Kaznu zatvora pak trebalo bi primjenjivati samo prema onim počiniteljima kaznenih djela koji ne pokazuju taj potencijal za resocijalizaciju, od kojih se društvo u biti može efikasno zaštiti samo njihovim udaljenjem i efikasnom prijetnjom novom zatvorskom kaznom ukoliko ponovo počine kazneno djelo. I kod tih slučajeva je opet važno postavljanje efikasnog sustava nadzora koji se ovdje predviđa da budu svjesni da su pod stalnom pažnjom i da njihovo upuštanje u počinjenje novog delikta neće moći proći bez nove kazne. Od prvog čitanja tekst zakona nije osim ispravka određenih nesuštinskih grešaka, a za tim nije bilo ni neke potrebe. Pozdravljamo izmjene koje su prihvaćene, pogotovo i uključivanju djelatnika pravne profesije u taj sustav izrijekom, a mi iz kluba SDP-a također smatramo da se ovako koncipiranim zakonom kako je predložen stvaraju bolji uvjeti da se svrha zakona ispuni nego što je to bilo prijašnjim zakonskim rješenjem. Nalazimo da će se rješenjima predviđenim u ovom zakonu organiziranje rada za opće dobro, kao i organiziranje i nadziranje rješavanja posebnih obveza iz KZ-a i obveze iz ZKP-a sada provoditi bolje i učinkovitije. Posebno pozdravljamo činjenicu da se predviđa mogućnost sklapanja ugovora o suradnji u izvršavanju probacijskih poslova s udrugama građana i drugim pravnim osobama registriranim za obavljanje humanitarnih i drugih sličnih poslova što do sada nije bio slučaj. Mislim da je uključivanje i vanjskih čimbenika u sustav probacije pozitivan iskorak koji u … međunarodnoj praksi daje pozitivne rezultate i smatramo ga korak u pravom smjeru, čak štoviše ohrabrujemo i daljnje iskorake. Sukladno navedenom, klub SDP-a podržava prijedlog ovog zakona. Hvala lijepa. Najprije jedna obavijest. Poštovana Gordana Sobol, predsjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva sazvala je 15. sjednicu povjerenstva za danas 5. prosinca, srijeda, 2012. godine u 13 sati u dvorani Stjepana Radića broj 133. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Sada je na redu klub HNS-a i poštovani zastupnik Marijan Škvarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovana zamjenice ministra, uvaženi zastupnice i zastupnici Sabora. Klub HNS-a … demokrati podržavaju Konačni prijedlog zakona o probaciji, na što možemo istaknuti da nakon prvog čitanja svi oni dobri prijedlozi koji su definirani sa željom da ovaj zakon prije svega bude provediv, bude pravedan, bude human, da je on ugrađen u Konačni prijedlog zakona o probaciji. Pa kada definiramo ocjenu stanja zakona, prije svega izvršavanje kaznenopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora Zakonom o probaciji. Ta dva zakona bila su temelj za početak razvoja probacijske službe čije osnove leže u KZ-u iz 1997. godine. Nakon toga i prije početka sustavne izgradnje probacijske službe izvršavane su sankcije koje su sudovi izricali u zamjenu za kaznu zatvora, kao što su uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom, uključujući i niz obveza koje koje su naložene osuđenoj osobi i rad za opće dobro na slobodi pod nadzorom povjerenika. Kasnije su Zakonom o probaciji povjerenici zamijenjeni probacijskim službenicima i to koji su definirani i postavljeni u područnim probacijskim uredima, a oni su uklopljeni u sustav u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. U svem tom kontekstu itekako je nužno prilagoditi pravni okvir za rad probacijskog sustava i taj pravni okvir itekako definiramo i prilagođavamo. Prije svega to su novine u tri zakona, tri zakona, novi KZ, novi ZKP i također Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima o sadržanim stranicama Europske unije, a što je bitno da taj zakon stupa na snagu danom pristupa RH Europskoj uniji u glavi VIII. koji sadrži instrument pravosudne suradnje između država članica Unije o priznavanju i izvršenju presude i odluka kojima su u državama članicama EU izrečene probacijske mjere i afirmativne sankcije. Pa u biti kada definiramo ovaj Konačni prijedlog zakona o probaciji možemo i reći što je sama definicija probacije. To je izvaninstitucionalni tretman počinitelja kaznenog djela za kojeg je sud procijenio da ga nije potrebno izdvajati iz šire i uže socijalne sredine već postavljanjem određenih uvjeta na slobodu počinitelja, te pružanjem pomoći za prevladavanjem određenih životnih poteškoća, tj. rizika može ostvariti svrha kazneno-pravnih sankcija. Kada definiramo taj dio htio bih posebno istaknuti četiri osnovne stvari ovog Zakona o probaciji koje su dobro odrađene i koje će itekako bitno doprinijeti onoj osnovnoj stvari što smo rekli svrha kazneno-pravne sankcije. Prvo, to su probacijski poslovi koji su u, pred kaznenim postupku i za vrijeme kaznenog postupka. Osnovno bi tu spomenuli da u tom dijelu probacijska služba će dostavom provjerenih informacija o smještaju, zaposlenju, socijalno-obiteljskom statusu, zdravstvenom statusu, zloupotrebi droge ili alkohola, te ostalom procjenom rizičnosti počinitelja bitno pomoći i sudu i državnom odvjetniku prilikom odluke o izboru mjera koje će primijeniti na konkretnog počinitelja, odnosno da li će biti dovoljno umjesto istražnog zatvora kao alternativu izreći neku od manjih recidivnih mjera no s istim učincima. Naravno, tu također trebamo naglasiti i princip dragovoljnosti da počinitelj kaznenog djela ako ulazi u taj proces i taj sustav naravno ovisi o njegovoj želji i volji, ne može mu ništa biti nametnuto. Drugo što bi htjeli posebno napomenuti u okviru probacijskih poslova prilikom izvršavanja zaštitnog nadzora, te posebnih obveza naloženih uz uvjetnu osudu i zamjene kazne radom za opće dobro. Naime, novi Kazneni zakon propisuje široko polje primjene institucije zaštitnog nadzora. Osim toga, propisana je i obvezna zamjena kazne zatvora u trajanju do 6 mjeseci radom za opće dobro. sudu je prepušteno za odluku da li će i kaznu zatvora u trajanju do jedne godine kao i novčanu kaznu zamijeniti radom za opće dobro. Dakle, u odnosu na prijašnji Kazneni zakon područje primjene rada za opće dobro je prošireno, osim toga je određeno da uz taj rad sud može izreći i zaštitni nadzor i posebne obveze što ranije nije bilo moguće. Osim toga, duljina trajanja rada za opće dobro je povećana novim Kaznenim zakonom, pa na temelju njegovih odredbi umjesto dosadašnjih 60 radnih dana rad može trajati najdulje 720 sati. Inače ekvivalent je jedan dan zatvora ili jedan dnevni dohodak ekvivalent je dva sata rada za opće dobro. Ovakva rješenja iz novog Kaznenog zakona doprinijet će znatnom povećanju opsega poslova probacijske službe zbog čega je također i nužno njezino promptno, kadrovsko i stručno jačanje kako bi mogli udovoljiti zahtjevima koji predstoje. Treću stvar koju bi htjeli naglasiti u okviru ovog Zakona to je da probacijski poslovi vezani uz odlučivanje o odgodi, prekidu izdržavanja kazne, te uvjetnom otpustu uz korištenje pogodnosti tijekom izvršavanja kazne, te nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom. Tu je najbitnije naglasiti da interdisciplinarnim djelovanjem različitih nadležnih resora uz probacijsku službu kao pokretača nastojat će se pružiti pomoć zatvoreniku i nakon otpusta. To je jako bitno, jer radi osiguranja smještaja, prehrane, liječenja, uz savjete za izbor prebivališta i boravišta, uspostavu obiteljskih odnosa, pronalaženja zaposlenja ili dovršenja stručnog osposobljavanja kao i radi osiguranja novčane potpore za podmirenje najnužnijih potreba ali i drugih oblika pomoći. To je ono da zaista sustav socijalizacije nakon odrađenih kazneno-pravnih mjera, da zaista u tom dijelu ljudima, osobama pomogne ne samo temeljem individualnog pristupa, nego i kolektivnog pristupa. Četvrta točka koju bi posebno naglasili također je da probacijski poslovi prilikom izvršavanja instrumenata pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između domaćih nadležnih pravosudnih tijela i nadležnih pravosudnih tijela drugih država članica EU presuda i odluke koje su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije. Naravno, probacijska služba će sa danom pristupanja RH u Europsku uniju biti nadležna i za provođenje stranih probacijskih odluka, te je potrebno dodatno ojačati i osposobiti tu službu što smo već rekli na početku. Rezultat njezinog djelovanja bit će odlučni za ocjenu da li i u kojoj mjeri RH kao nova članica EU poštuje i ispunjava obveze koje proizlaze iz pravne stečevine EU. Naravno, evo za sve te aktivnosti trebat će i izvori sredstava potrebnih za provođenje ovog zakona, tako da u tom dijelu je potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH za rashode za zaposlene, tako da na primjer u 2013. godini će biti potrebno 730000 kuna, u četrnaestoj već 4,3 milijuna kuna i u 2015. godini 7,2 milijuna kuna. Za materijalne rashode bit će potrebno u 2013. godini 66100 kn,

Hrvatskog sabora. Iako je bilo predviđeno zapošljavanje po 80 službenika svake godine, ukupno njih 240, s obzirom na sadašnju financijsku situaciju zaposlit će se ukupno 90 novih službenika u iduće tri godine. Ali naravno sve to u tom dijelu kada su u pitanju ljudi, kada su u pitanju kaznene odredbe, individualitet ne smijemo sve gledati uz sredstva. Jer ono što je uloženo višestruko i te kako će nam biti vraćeno. To zaista mogu reći i kao gradonačelnik grada Lepoglave u tom dijelu gdje se već i na našem području odvijaju dijelovi probacijskog sustava i određenja i zaista možemo reći u tom kontekstu itekako je bitno naglasiti taj humanistički i korektivni pristup kažnjavanju, da ne samo da se tiče kažnjenih osoba, nego se tiče i službenika u okviru kaznionica, u okviru samog rada, a naravno tiče se i svih građana. Zato još jedanput podržavamo ovaj Konačni prijedlog zakona o probaciji. Hvala.

Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Kada su i loši napisani zakoni su u Hrvatskoj manji problem od primjene zakona. Praksa često u Hrvatskoj sugerira zaključak da možda u pojedinim područjima i nemamo zakona. Ovo sve što se danas govori može se podijeliti na teoriju i praksu. Sasvim sigurno da je ovaj novi prijedlog, Konačni prijedlog Zakona o probaciji dobar jer propisuje neke osnove, propisuje neku praksu koja je zaživjela u Europi i dijelu svijeta, međutim kod nas se često sve svodi još uvijek na mrtvo slovo na papiru. Naše probacijske službe su tek u začetku, one su u razvoju i njima sasvim sigurno država daje premali značaj kao što daje premali značaj i mnogim drugim segmentima kad je u pitanju pravo i pravosuđe. Kaže se u obrazloženju prijedloga zakona da pojam probacije ima široko značenje i da se koristi u različitim disciplinama. Kaže se da se prije svega pojmom probacije definiramo tretman počinitelja kaznenog djela u zajednici u kojoj on živi. Radi se dakle o izvaninstitucionalnom tretmanu počinitelja kaznenog djela za kojeg je sud procijenio da ga nije potrebno izdvajati iz šire i uže socijalne sredine već se postavljanjem određenih uvjeta na slobodu počinitelja te pružanjem pomoći za prevladavanje određenih životnih teškoća, odnosno rizika može ostvariti svrha kazneno-pravnih sankcija. Ono sve što piše u Zakonu o probaciji vrlo je teško provedivo u praksi. Probacija je sofisticirana i služba i sustav i proces. Dobro znamo da je probacija orijentirana na centre za socijalnu skrb, orijentirana je probacija na psihijatriju i kada to ustanovimo tada se susrećemo sa velikim problemima. Probacija nije informatički spojena sa svim tim sustavima. Praksa pokazuje također veliki broj problema s kojima se susreću i probacijski službenici i osobe koje su na uvjetnom otpustu, odnosno na uvjetnoj slobodi. Svaka osoba koja se pušta na uvjetnu slobodu treba imati potvrdu da bi mogla pristupiti ili dobrovoljnom radu ili radu u nekoj od komunalnih službi, treba imati zdravstvenu potvrdu. Ta zdravstvena potvrda nije besplatna, ona košta recimo 280, 300 kuna. Po zakonu osuđenici ne trebaju snositi troškove za izvršenje sankcije. Znači te bi troškove trebala snositi država. Kada primjerice osobe koje su puštene na uvjetnu slobodu trebaju putovati iz Buja u Pulu ili iz nekog manjeg slavonskog mjesta u veće slavonsko mjesto država bi trebala platiti putne troškove. Razgovarajući sa probacijskim službenicima oni su mi rekli da osobama puštenima na uvjetnu slobodu ne smiju pročitati, zabranjeno zabranjeno je pročitati članke iz zakona zbog toga da ne znaju koja imaju prava. Zbog čega? Zato što su budžeti premaleni, zato što novca nema. Mi smo propisali nešto što ne možemo izvršavati. Jedan od velikih, gorućih problema probacijskih službi je i osiguranje. Sasvim sigurno oni koji se i koji znaju kako rade probacijske službe znaju da probacijski službenici često moraju odlaziti u stanove osoba puštenih na uvjetnu slobodu zbog raznoraznih i nedokučivih okolnosti i te osobe su vrlo nasilne. Probacijske službenike bi u tim slučajevima trebali sasvim sigurno pratiti pravosudni policajci. Najčešće probacijski službenici, naročito probacijske službenice odlaze na razgovor sa osobama nasilnog ponašanja same i one su u neprestanoj pogibelji. To je problem o kojem zakonodavac treba vrlo dobro razmisliti. To je problem o kojem Ministarstvo pravosuđa prije nego što donese ovaj zakon mora dobro razmisliti. A počet će se razmišljati tek onda i ozbiljno polemizirati ovdje i raspravljati kada se dogodi neka tragedija. Mi smo poznati po tome da reagiramo kad se nešto zacrni, prije toga na sama upozorenja, na mogućnost neke tragedije ne reagiramo. Sve je više problema u tome gdje će osobe koje su puštene na uvjetnu slobodu raditi. je manje onih pravnih osoba bez obzira jesu li one u lokalnoj samoupravi ili su neke državne službe koje žele prihvatiti osobe na uvjetnoj slobodi. slobodi. 2/3 vremena probacijski službenici provode u ispunjavanju upitnika pisanju izvještaja odnosno 2/3 vremena troše na administrativne poslove, a najmanje rade na resocijalizaciji zatvorenika. Zemlja koja je poznata po velikoj birokraciji, zemlja koja je dopustila odnosno vlasti koje su dopustile da briokracija nameće i stil vladanja i odluke i u ovom slučaju kada su u pitanju probacijske službe čini sve da se učini što manje. Na početku sam rekao da je informatička povezanost službi jako bitna. Probacijske službe su smještene uglavnom u zgradama Ministarstva pravosuđa. One su udaljene nekoliko soba od službi koje imaju sve informacije o osuđenicima koji su pušteni na uvjetnu slobodu. Da bi počeli raditi sa osuđenicima puštenim na uvjetnu slobodu oni trebaju sve te informacije. Znate koliko se čeka na te informacije? Od 3 tjedna do 2 mjeseca. Za to vrijeme osobe koje su puštene na uvjetnu slobodu prepuštene su same sebi. Tako dugo dok nećemo početi voditi računa u svim tim praktičnim problemima ovaj zakon će ostati u većini slučajeva mrtvo slovo na papiru. Jer što je zapravo resocijalizacija? Jeli to štancanje slučajeva da bismo dobili da bismo dobili bolju statistiku i to statistiku prema Europi a ne za nas same ili je probacija resocijalizacija? Na ta pitanja ovaj zakon neće odgovoriti. Zato bi zakonodavac trebao probacijskim službama prije svega omogućiti da obavljaju posao u normalnim uvjetima. Sada to sasvim sigurno nije moguće. Hvala i vama. Poštovani zastupniče imamo na vaše izlaganje prijavljene 2 replika. Prva i poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Vukšić vi ste govorili o sigurnosti probacijskih službenika i tu se slažem sa vama da je to jedno pitanje i jedno područje koje je vrlo opasno za te djelatnike. Ali isto tako treba imati na umu da su osobe koje su dobile prilike da budu uvjetno otpuštene kući da se resocijaliziraju u zajednicu da nije samo to i ne bi trebao biti samo zadatak probacijske službe i službenika da bi tu osobu resocijalizirali u društvo, nego i to bi trebala biti zadaća obitelji te osobe, okruženja u kojoj ta osoba radi. Ako je bila nezaposlena treba joj pronaći posao. To neće moći učiniti probacijska služba ali moći će učiniti recimo lokalna zajednica u kojoj ta osoba živi postoji mogućnost i dobra namjera. Ono što osnovno što sam htio reći i zaključno je to opasno ali pred počinitelje stavlja mogućnost ili će biti na uvjetnom otpustu "na slobodi" ući ponovno u život i zajednicu ili će se tim prekršajem ponovno vratiti u zatvorske ćelije. A treba imati na umu da bi se ovdje trebalo raditi o počiniteljima lakših kaznenih djela a to je jedan krug ljudi koji bi trebali svi u dobroj namjeri ispunjavati svoje obveze da bi se osoba zaista resocijalizirala. Ako sama osoba nije spremna na to i svjesna kakvu je priliku dobila onda imamo problem ali uz probacijsku službu treba tu pozvati i lokalnu zajednicu i obitelj te osobe, prijatelje, okružene, to je najvažniji zadatak da bi ta osoba zaista shvatila što je učinila i da je kao takva bolja ako se resocijalizira potrebna društvu. Ovako kao počinitelj kaznenog djela nije potrebna nikome nego se samo može ponovno vratiti u zatvor. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Salapić, slažem se vama. O osobi koja je puštena na uvjetnu slobodu trebaju brinuti svi i obitelj ali treba brinuti o njima i država. Kada sam govorio o sigurnosti probacijskih službenika imao sam na umu da se često radi o psihički labilnim osobama. Razgovarajte sa probacijskim službenicima i pitajte ih s kakvim sve osobama rade, kakvi su ti razgovori, koliko puta su stvarno u pogibelji i nisu uvijek to osobe koje su napravile neka manja zlodjela nego su to osobe koje su, ja znam recimo jedan slučaj gdje je muškarac bacio u zid vlastito dijete, održao je jedan dio kazne, pušten je na uvjetnu slobodu i probacijska službenica mora s njim na razgovor bez osiguranja. Da li mislite da li je tu najbitnija činjenica na koji način će s tim osuđenikom raditi obitelj, recimo taj konkretno čovjek nema obitelj. To su toliko veliki problemi koji ovim zakonom nisu čak ni predviđeni, nisu navedeni, ne govori se dovoljno o osiguranju. Znači ovo je jedan zakon koji je dobar za početak ali on je forma bez konkretnog sadržaja. lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić slažem se s vama da treba podržati ovaj zakon. On je zakon koji će unaprijediti postupak olakšati zatvorskom sustavu funkcioniranje činjenicom da će nešto od osuđenih osoba izvući u drugačiji tretman. Međutim čini mi se da dva aspekta su ovdje bitna koji će negativno utjecat u provođenju ovog zakona. Prvi je neusklađenost sudske prakse. Za isto kazneno djelo primjerice u prometu u jednom sudu ćete dobiti 6 mjeseci društveno korisnog rada, u drugom sudu na 100km dalje dobit ćete dvije godine zatvora. Jasno mi je da sva ljudska prava osuđenika treba čuvati, ali zakoni bi prije i iznad svega trebali služiti tome da čuvaju prava žrtava. Žrtve su ključne osobe u ovakvom tipu zakona. Drugi aspekt je rad za opće dobro. Naravno, dobro smišljena ideja koja po svijetu funkcionira ne znam da li je Ministarstvo pravosuđa odnosno Ured za probaciju, tko već sklapa te ugovore, sklopio dovoljan broj ugovora sa tvrtkama da se to može može obaviti. Lokalno znam da nije u ponekim područjima, ne znam kako to izgleda na razini države. Ako toga nema dovoljno onda čitav sustav pada u vodu, ljudi će čekat u redu da dođe na društveno koristan rad jer eto nema ugovora pa neće moći funkcionirati.

Da, govorili ste o neusklađenosti sudske prakse, to nije ništa čudno za državu kakva je Hrvatska, da možete za isti prekršaj, za isto zlodjelo dobiti dijametralno suprotne kazne, negdje možete dobiti za dobiti za prometnu nesreću 6 mjeseci zatvora, na drugom sudu na drugom kraju u Dubrovniku ili u Osijeku možete dobiti 2 godine. I ovo što ste rekli, rad za opće dobro. Tvrtke sve manje su voljne primati osobe puštene na uvjetnu slobodu na rad naročito na nekim složenim poslovima pa uglavnom primaju komunalne službe takve osobe. Zbog tog što isto tako nije propisano često se znaju događati i namjerne povrede na poslu i opet zakonom nije propisano, opet se ne zna na koji način se obeštećuju recimo tako nekako namjerna djela. Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će donošenje Zakona o probaciji. Dakle prije svega mi smo ovaj zakon podržali i u prvom čitanju uz određene primjedbe. Evo ja odmah na početku iskazujem iznimno zadovoljstvo jer vidim da je predlagatelj na njih obratio pozornost i da su uglavnom one sve inkorporirane u konačni tekst zakona. Naime, složili smo se s time da su postojećem Zakonu o probaciji potrebne određene izmjene i dopune, prije svega iz razloga što se on mora uskladiti sa u

i zadaće Ureda za probaciju, ali su i uveli nešto, dakle jedan obvezujuće mjere u tom smislu dakle da sada imamo po zakonu osim onog principa dobrovoljnosti koji je temeljni princip probacije, dakle imamo iznimno i neke obvezujuće odredbe. Naime, bilo je često govora o tome da se probacija uvodi kao neka mjera koja će odteretiti zatvore i kaznionice. To se hoće posljedično dogoditi ali to nije ratio ovih mjera probacije, dakle ratio je prije svega to da se učini sve da bi se počinitelje kaznenog djela, pogotovo one koji su kako se to kaže slučajni počinitelji ili počinitelje manjih kaznenih djela što prije socijaliziralo, vratilo u tijek normalnog života kao uredne i korisne članove zajednice, da im se u tome pomogne i da se izbjegne daljnja kriminalna infekcija. Nije ovaj zakon neka velika novina, nije bio zapravo iz početka niti onaj Zakon o probaciji koji je donijet 2009. godine, dakle tada je samo to cijelo područje objedinjeno u jednom zakonu, jednako kao i izricanje mjere, dakle mogućnosti rada za opće dobro na slobodi ili izvršavanje uvjetne osude za zaštitnim nadzorom. Dakle to postoji već u KZ-u iz 1997., postoji i u posebnom Zakonu o izvršavanju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi iz '99.godine. Ono što se nije kroz sve te godine dogodilo, a to je primjena ovih odredbi, prije svega jer ih je i sudovi su ih rijetko izricali i to iz razloga što u praksi nije bilo evo ovoga o čemu i sada govorimo, a to znači gospodarskih subjekata koji bi bili voljni zaposlit zaposlit te ljude u okviru svoje djelatnosti. I ja znam da je Ministarstvo pravosuđa potpisivalo ugovore i prije, nadam se da je to i sada tako i da će bit tako da se osigura dovoljno mjesta da bi se ove izrečene mjere mogle izvršiti poglavito zato što je i novim izmjenama ovih temeljnih zakona iz kazneno-pravne sfere sada određeno da se za kazne zatvora do 6 mjeseci obvezno, dakle obvezno izriče mjera rada za opće dobro. Naravno ukoliko osuđenik na to pristane, a da se za zapriječenu kaznu do godine dana može izreći takva, po procjeni naravno suda, može izreći takva takva kazna odnosno mjera. I do sada je prije nego je Zakonom o probaciji uvedeno da to rade državni službenici, dakle iz 2009. godine i do sada smo imali povjerenike koji su obnašali ove probacijske poslove. Sada se to naravno nastavlja kvalitetnije i bolje i kroz jasno određene zakonodavne okvire, ali jednako tako i kroz jasne institucionalne oblike, gdje su sada uredi za probaciju smješteni u u Ministarstvo pravosuđa i naravno u uredima na području Hrvatske. Evo u odnosu na prvo čitanje ovoga Zakona koji je zapravo objedinio tekst postojećeg zakona sa izmjenama i Zakona o kaznenom postupku i Kaznenoga Kaznenoga zakona, naravno uz neke poboljšice uz to da je odredbe o službenicima i tom administrativnom ustroju iz zakona prebacio u regulativu kojom se ustrojava Ministarstvo pravosuđa. Iskazujem naravno posebno zadovoljstvo što je prihvaćena i ugrađena u zakonski tekst ona primjedba koju smo iznosili u raspravi u prvom čitanju, a to je da je predloženim novim zakonom ispuštena odredba postojećeg zakona iz 2009. a to je da je Ministarstvo pravosuđa dužno podnositi Hrvatskom saboru jednom godišnje Izvješće o radu probacijskih ureda, odnosno provedbi Zakona o probaciji. Tada smo iskazivali da mislimo da je to potrebno, jer se radi o jednom cjelokupnom sustavu za koji želimo da saživi, da bismo mogli nadzirati da opet ne bi to ostalo mrtvo slovo u zakonu, dakle dobro je da parlament svake godine propita situaciju u provedbi ovoga Zakona. Evo i sada je to u stavku 2. drugog članka i dodano da se vraća ta obveza podnošenja izvješća. Hvala vam zahtjeva i suda i Državnog odvjetništva sa jednakom jačinom, jer smo prigovorili da u proteklom tekstu nekako to bilo strože određeno u odnosu na Državno odvjetništvo, a blaže u odnosu na sud. I stoga nam je drago da i u završnim odredbama određeno da cjelokupni cijeli zakon stupa na snagu 1.1.2013. godine, da nema odgode stupanja na snagu jednog članka, a taj članak je govorio samo o tome da su Uredi za probaciju dužni dostavljati, odnosno dostavljaju izvješća sudu čime je iz nerazumljivih razloga bilo predloženo da sud do tog svog prava dođe tek za godinu i pol. Nismo razumjeli razlog zašto, jer ako već sve podatke ima zašto ne bi dostavio i sudu. Dakle, sada je i to ispravljeno. Evo drago nam je to. Također, vidim da je prihvaćena naša primjena da službenici probacije imaju iskaznicu sa kojom će se legitimirati odnosno iskazati kao ovlašteni službenici, jer po zakonu imaju ovlasti, mogu prikupljati određene podatke od državnih tijela koja su im to dužna dat. Prema tome, moraju se na neki način iskazat kao ovlaštenici toga što mogu tražiti. Također evo i ova stipulacija po kojem je temeljna bit probacije kao mjera koje mora prihvatiti osoba na koju se odnose. Dakle, da taj princip dobrovoljnosti bude iskazan kao temeljni princip, a da se onda kaže da ima zakonskih iznimaka kada će to bit iznimno, ne dobrovoljno, nego obvezno po ZKP-u ili KZ-u. Dakle, to je također evo zadovoljstvo nam je da i ta stipulacija u tom smislu izmijenjena. Ono što bih tu možda malo kao problem istaknula, a to je razlika članka 9. između prijedloga i Konačnog prijedloga zakona. Naime, predlagatelj kaže da je izvršio izmjenu u stavku drugom članka 9. na način da je o promjeni mjesta prebivališta, boravišta osoba koja je uključena u probaciju dužna obavijestiti nadležni probacijski ured bez odgode, a da više ne treba tražit njegovu suglasnot i da se time poštuje ustavno pravo pravo građanina iz članka 32. Ustava a koji kaže da svatko tko je zakonito u RH ima pravo slobodno se nastaniti i birat svoje boravište. Kaže doduše taj članak Ustava da se to može iznimno ograničiti zakonom ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka ili zdravlja ili slobode drugih. Ja bih tu malo razmislila o ovoj odredbi. Dakle, ovdje se nešto ograničava zakonom. Dakle, da osoba koja je uključena u projekt probacije zatraži suglasnost probacijskog ureda. Zašto? Jer kad je netko uključen u probaciju pod određenim uvjetima, dakle to nije tako. Ta je osoba vjerojatno osuđena već pravomoćno za neko kazneno djelo, dakle pod nekom je mjerom. Ona je angažirala određene kapacitete Ureda za probaciju na jednom području. Dakle, potrebno je neko vrijeme da ti uredi usklade ukoliko se ona preseljava na drugo područje da urede te svoje odnose, odnosno zadaće da prebace to na drugi ured. E sad ako osoba koja je u programu probacije jednostavno jednog dana kaže ja vas obavještavam da od danas više ne živim u Zagrebu nego živim u Dubrovniku onda to predstavlja određene probleme i pitanje je što će nastati u to vrijeme kad ona dođe sutra u Dubrovnik, a tamo ne bude pripravljeno ništa u probacijskom uredu, a naglašavamo probacija je prije svega nešto što se provodi u svrhu resocijalizacije i u svrhu toga da se počinitelju kaznenoga djela u tome pomogne. Ukoliko u postupku probacije nema programa rada sa osuđenikom, nema poticajnog okruženja onda rezultati neće biti nikakvi. Ti programi angažiraju određene materijalne i kadrovske resurse. resurse. Prema tome kada su angažirani u jednom uredu pitanje je kako će se to promptno dogoditi kod promjene prebivališta i mislim da je onaj i ono kako je određeno u prijedlogu zakona zapravo bilo bolje i bilo svrsishodnije, a ne vidim da bi vrijeđalo ovu ustavnu odredbu jer ona dozvoljava zakonska ograničenja naravno u nekim posebnim slučajevima. Također, evo i drago mi je da je u konačnom tekstu usvojen i prijedlog mislim da je to bio Odbor za zakonodavstvo koji kaže da se može odgoditi prekid izvršavanja rada za opće dobro pa je tu osim rizične trudnoće evo sada prihvaćen i prijedlog da to bude i roditeljstvo do 6 mjeseci života djeteta. Evo i sad vučem paralelu sa ovim zakonom o kojem smo netom prije razgovarali, a to je kućni pritvor ili istražni zatvor u domu gdje taj isti prijedlog nije prihvaćen, rad za opće dobro na slobodi po meni manje opterećuje roditeljstvo nego što bi bio, boravak u istražnom zatvoru. Dakle, sada ispada da će se majci omogućiti da ne izvršava mjeru rada za opće dobro, ali joj se neće nužno osigurati da bude u kući sa djetetom u kućnom pritvoru već da mora odlaziti u istražni zatvor, odnosno ostavljeno je to na procjenu procjenu sudu. Sve što smo govorili u odnosu na onaj zakon bilo je prije svega radi dobrobiti djeteta i zaštite prava djeteta. Evo, iz svih ovih razloga što smatramo da institut probacije treba jačati, trebamo osigurati dovoljno sredstava vidjeli smo u prijedlogu zakona da su određena sredstva predviđena, ali značajnije tek u 2014. godini. Postavljam pitanje, dosada je otprilike negdje bilo oko 11 milijuna kuna na toj stavci i nisam sigurna u točan iznos, ali otprilike je to bilo ono što se dosada plaćalo za rad povjerenika pa kad su ustrojeni probacijski uredi to je bio ekvivalent za 70 službenika probacijskih ureda. Kako se sad predviđa veći broj i kako probacijski uredi obzirom na stupanje na snagu ova dva kaznena zakona dobivaju veće ovlasti i dužnosti nisam sigurna što će se sa ovih 730 tisuća kuna moći učiniti u 2013. Dakle, nekako iz ovih osiguranih sredstava proizlazi da se kroz 2013. zapravo ovaj zakon i ne bi ozbiljnije primjenjivao već bi to počelo tek u 2014. kada je predviđen iznos od 4 milijuna i 350 tisuća Mislim da nije dobro kad donosimo novi zakon koji smo poboljšali onda bi trebalo i osigurati sredstva da se on može odmah i u cijelosti primijeniti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Imamo repliku na vaše izlaganje, Branko Vukšić. Izvolite kolega. Poštovana kolegice Lovrin rekli ste u svome izlaganju da državne službe moraju dati potrebne informacije probacijskoj službi. Slažem se u potpunosti s vama. To je propisano zakonom. To je i logično i to moraju dati informacije na vrijeme. A što je kad ne učine to na vrijeme? A uglavnom ne čine na vrijeme, praksa pokazuje da se informacije čekaju jako dugo pa i tada kada su sve službe, i probacijske službe i one službe koje imaju i raspolažu sa informacijama u istoj zgradi. Uglavnom dugo putuju te informacije kad su u istoj zgradi. Rekli ste da probacijski službenik ima iskaznicu i da može pokazivanjem te iskaznice i sam tražiti informacije. To je vrlo mukotrpan posao, a za to vrijeme ljudi koji su pušteni na uvjetnu slobodu, osobe koje su puštene na uvjetnu slobodu su prepuštene same sebi. Kako to riješiti kada se informacije ne dobivaju na vrijeme, a te informacije su upravo vrlo bitne za pravljenje programa na temelju kojega će probacijski službenik raditi s osobom koja je puštena na uvjetnu slobodu. Treba sigurno riješiti sankcijama, ali to ne simboličkim sankcijama nego sankcijama koje su adekvatne prekršaju koji se radi. Jer ovdje je birokratiziranost opasna po život. Zahvaljujem. Imamo odgovor na repliku, kolegica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega ja se s vama apsolutno slažem, to se mora riješiti sustavnom reformom državne uprave, upravo da se ne događa to da si svaki službenik osigurava svoju komociju rekla bih time što traži tisuću i jednu potvrdu pa čak ni onda kada to zakonom nije potvrđeno da traži fotokopije kojekakvih isprava, da vam traži recimo domovnicu a imate osobnu iskaznicu, a nema mogućnosti teoretske da ste dobili osobnu iskaznicu ako nemate domovnicu itd. to je jedan dublji suštinski problem. Evo meni je drago, jučer smo raspravljali o Zakonu o kaznenim evidencijama pa je recimo i tu je bilo problema da kada bi sud trebao taj podatak morao je ministarstvu napisati pa bi putovalo pismo, pa bi onda došlo natrag pa vam je sud koji je rješavao u jednom predmetu imao okrivljenika pred sobom morao čekati po dva mjeseca da dobije potvrdu iz kaznene evidencije. E sada je to ovim zakonom poboljšano pa se kaže da će sud imati i Državno odvjetništvo mogućnost direktnog uvida pod određenim uvjetima. mi to zakonima rješavamo. Nije dovoljno zakonima, naravno treba i mijenjanjem prije svega mentaliteta svakog državnog službenika da je on tu radi građanina, a ne građanin da bi ga zato nešto pitao pa da on dobije i da … teže odgovorno to pitanje. Dakle to je jedan dugotrajni proces, naravno i sankcije su tu dobrodošle u tom smislu. Ali i to da mi imamo i o tome ja često govorim trebamo usklađivati pravni sustav RH. Događa se da će vam se jednim zakonom propisati upravo to da se do kraja iskomplicira situacija u ovom zakonu. I zato je dobro da postoji jedno središnje tijelo koje će promotriti primjenu određenog zakona na sve druge postojeće u pravnom sustavu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime SDSS-a Mile Horvat. Izvolite kolega. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Predstavnici ministarstva. O probaciji teorije govore da je probacija model stručne reakcije društva na kazneno ili prekršajno ponašanje pojedinih osoba. Ovim osobama sud izriče zatvorsku kaznu ali je oni ne izdržavaju već ostaju boraviti u svojoj prirodnoj sredini ali ne usamljeni kao kod uvjetne osude nego pod stručnim nadzorom i uz stručnu pomoć. Ljudima se time daje tzv. druga šansa te oni i nadalje ostaju boraviti u svojoj prirodnoj sredini, obitelji, školi, radnom mjestu i kao što je već rečeno ne usamljeni već po nekim stručnim nadzorom i uz stručnu pomoć. To je ustvari racio legis o kojom mi raspravljamo kada govorimo o probaciji kada govorimo o ovom zakonskom modelu. Ponuđeni tekst Zakona o probaciji je u prvoj varijanti imao naslov o Zakon o probacijskim poslovima i mislim da je taj naslov dobro promijenjen jer temeljni poslovi uključuju jednu užu odrednicu odnosno tada bi se on mogao regulirati nekakvim podzakonskim aktima a ne temeljim zakonom. Zakon je o probaciji kao što su i kolege rekle nije prvi put već viđen ovaj model. On je kod nas ponuđen 2009.ali pošto se mijenjala 1/3 odredaba onda je trebalo pristupiti ovom poslu koji sada radimo. A inače institut probacije već na neki način stidljivo bio uveden '99.godine u penelogiji i on se tada zvao rad za opće dobro i zaštitni nadzor uz nekakvu opću osudu dakle to nije ništa novo. Ovo je samo stvar koju pokušavamo na neki način na neki način aktualizirati da ne kažem po nekim svojim modelima i modernizirati. Mi u SDSS-u podržavamo ovaj zakon. Mislimo da će ovim ponuđenim tekstom da će se kompleksnije urediti ova materija i da je to mada nije idealan model kolege su dosta toga dobroga i rekli dakle po nama je ono u svakom slučaju dobra osnova za početak razgovora da tako kažem o ovoj ozbiljnoj temi. I naravno RH se ovim zakonskim tekstom uvrštava ukrug onih zemalja koji se ovim institutom bave već nekakvih 150 godina. O samom zakonu ću reći nekoliko naših razmišljanja i neću biti pretjerano dug. Dakle, temelj zakona odnsono odnsono samog probacijskog sistema osim one socijalne komponente u svakom slučaju formalno pravna komponenta a ona počiva na ugovoru. U ugovoru što osuđena osoba mora a što ne smije činiti što je naravno osnov nekakve korelacije u tom odnosu, a sve je naravno u interesu te osuđene osobe i prevencije njezinog ponovnog neprihvatljivog ponašanja. Tu se pojavljuje stručna osoba koja treba čovjeku da pomogne da se odupre brojnim štetnim iskušenjima te da se uspješno nosi sa svim životnim poteškoćama koje se u toj fazi resocijalizacije Bez ovakve pomoći mislimo da uvjetna se sloboda uglavnom svodi na pasivni policijski nadzor i da tako kažem sačekivanje potencijalnih recidivista tj. prekršitelja uvjetne osude. Taj svojevrsni cinizam koji se dešavao u praksi na način da se čeka iza krivine je ustvari rezultiralo da se ustroji jedan ovakav institut koji se zove probacija o kojem danas razgovaramo, a naravno da je on svoje prvo ishodište našao u SAD početkom prve polovine 19.stoljeća. Po nama je u zakonu dobro sljedeće to što bi u svakom slučaju po nekim procjenama čak 1/3 osuđenika u zatvorima je osuđena za lakša kaznena djela. Dakle oni time izdržavaju lakše kazne. Oni bi svakako bili zbog svog dobrog ponašanja pušteni na uvjetni otpust, a za to vrijeme bi se ponudio nekakav probacijski model. Dobro je i što su suci što bi na taj način kada se ustanovi i kada se uvriježi ovakva praksa probacijskog modela što će suci lakše izricati uvjetnu osudu sa probacijskim tretmanom nego što je to do sada bila praksa. Po nama je perspektiva ovog instituta dobra međutim bila bi još bolja da se dešava u nekakvo sretnije vrijeme dakle da se ne donosi u vrijeme ovakve ekonomske krize jer onda vjerojatno bi pri ministarstvu ustrojila uprava za probaciju. Sada imamo sektorski nivo, mislimo da bi model uprave za probaciju mogao na neki način autonomnije i možda kvalitetnije da prati kompletan razvoj instituta probacije. I konačno, mi imamo prijedlog jedan, razmišljanja smo da bi u zakonu trebalo naći rješenje da se probacija provodi osim što je provode zaposlenici u sektoru i u sistemu da to rade i vanjski suradnici pa smo rekli koji su to, ali i da to rade tzv. povjerenici naravno uz određen honorar. Naravno ti povjerenici bi morali biti ugledni pripadnici zajednice u kojoj se izvršava probacija, oni bi morali biti posebno obrazovani ili doobrazovani za posao koji bi prihvatili. To bi dalo probaciji jednu dodatnu društvenu dimenziju što nije naravno zanemariva stvar i kadrovski bi rasteretio se sistem jer bi te poslove koje sad rade ljudi u sistemu u svakom slučaju bi radili ljudi tzv. povjerenici izvan sistema uz naravno kažem opet određen utvrđeni honorar. Zaključno, mislim da je ovaj zakon dobrodošao i u kontekstu poglavlja 23.-Pravosuđe i ljudska prava jer je to jedan viši standard koji to poglavlje od nas i očekuje. Mislimo da će on na neki način dovesti do ekonomičnosti sistema jer imamo u prethodnim raspravama, vidimo da je naš zatvorski sistem preopterećen brojem ljudi brojem ljudi koji su u zatvorskom sistemu na izdržavanje kazne daleko odskačemo od dozvoljenih standarda i naravno da da se na takav način probacijom taj zatvorski sistem rasterećuje. Statistika inače govori da probacija smanjuje recidivizam za gotovo tri puta što je vrlo bitna jedna socijalna kategorija. Naravno da ostaje da se ova ideja, odnosno ovaj koncept probacije na ovakav način kao što je ovdje u zakonu predviđeno da se provede u praksi i tu sad mi imamo, tu nam počinje malo određen skepticizam prema cijeloj toj ideji jer ne znamo kakva će biti reakcija društva na ljude koji su obuhvaćeni probacijom, a treba da se resocijaliziraju u svojoj sredini na takav način. I jasno je da postoje tu i ograničena proračunska sredstva, dakle spremnost sistema da tu stvar dovede kvalitetno do kraja izražene u nekakvim proračunskim pozicijama u ovom proračunu, odnosno u proračunu 2014. godine. Bitno je napomenuti da je probacija po nama ne samo pravna kategorija već i socijalna kategorija i to treba imati dobro u vidu kad se razgovara o konceptu o probaciji. I na kraju ću samo reći kao informaciju da je jučer Senat Sveučilišta u Splitu usvojio sveučilišnog specijalističkog postdiplomskog studija pod nazivom "Probacijski tretman". Dakle ovo ohrabruje jer vidljivo je da i akademska zajednica se počela baviti sa ovim problemom. seminar traje tri semestra. Hvala vam puno. Dakle mi ćemo u ime kluba SDSS-a prihvatit ćemo ovaj zakon. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Zamjenice ministra. Evo još jedan "pravnički" "pravnički" zakon pred nama, zakon koji bi prije svega trebao doprinijeti sigurnosti pravnog sustava, ali i sigurnosti društva u kojem živimo. Probacija je sama po sebi već godinama prisutna u našem zakonodavstvu. Ovi koraci ne možemo reći da je na početku, ona je sada na svom onom zamahu jer ulaskom Hrvatske u Europsku uniju preuzimamo i naše obveze iz poglavlja 23 i ovo je jedno od područja koje je također područje … u napredovanju tako da ćemo se morati i po ovom pitanju probacije dokazati preuzimanjem europskih obveza, a i preuzimanjem i onih kazni koje budu izrečene na ovakav način u zemljama Europske unije da će se izvršenje tih kazni moći izvršavati u Republici Hrvatskoj. Ono što je bitno da bismo to mogli, trebamo biti u potpunosti spremni za to tako da prije svega kadroviranje probacijske službe, ulaganje u probacijsku službu. Ovo je dobro što je gospodin Horvat rekao poslijediplomski specijalistički studij na tu temu, to je sigurno jedan od koraka naprijed da bi ova služba u pravom smislu svoje riječi zaživjela u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. Svrha ovoga zakona nije dakle kažnjavanje počinitelja kaznenih djela nego upravo suprotno, počinitelji prije svega lakših kaznenih djela, osobe koje su se našle na drugoj strani zakona dobivaju novu mogućnost prije svega od države, a onda i od društva da se resocijaliziraju, da shvate na kakvom su iskušenju bili, kakvo su kazneno djelo počinili, da im se kroz razne oblike pomoći pokuša dakle stavljati te ljude što bismo rekli ponovno na zdrave noge u zdrav život, a takve ljude prije svega treba prihvatiti zajednica u kojoj žive i zajednica u kojima bi se ova kaznenopravna sankcija izvršavala. Prvi dio ovoga zakona je usklađivanje sa novim KZ-om koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine, ali ono drugo što je najvažnije to je i potpuno nove zadaće, potpuno novi okviri u kojima će se naći probacijska služba kada novi KZ stupi na snagu. Prije svega, ovdje je posebno definiran tretman počinitelja, dodaju se sasvim nove kaznenopravne mjere koje do sada u prijašnjim zakonima su bile poznate u manjem obliku, nova rješenja, kombinirane odluke, kombinirani dakle kaznenopravni instituti koji će se primjenjivati prema počiniteljima prije svega ovisno o kaznenom djelu koje su počinili. uvjetni otpust počinitelja da može ići kući uz nadzor i praćenje nije samo nova prilika za počinitelja nego i svijest o tome kako je djelo počinjeno, da će se ako se to ponovi i ako se ne bude pridržavalo mjera koje je izrekao prije svega sud odnosno sudac izvršenja kojemu se jača uloga po ovom Zakonu, da će se takva osoba ponovo naći, dakle iza rešetaka i ponovo naći u zatvoru. Ono što je gospodin Vukušić u ime kluba Laburista govorio o sigurnosti probacijskih službenika kada imaju obvezu posjećivati i nadzirati mjere koje je donio sud za počinitelje treba razmisliti o načinu zaista da se pojača sigurnost probacijskih službenika kada oni dolaze u posjet u posjet onim počiniteljima koji su možda opasniji za okolinu, a to sve zavisi o individualnom slučaju, o presudi i dakle i o stupnju opasnosti za probacijske počinitelje. Siguran sam da sud ne bi dozvolio da se pod udar samo probacijskih službenika stave osobe koje su počinile teška kaznena djela i takve osobe vjerojatno neće ni doći pod probacijsku službu osim ako su do kraja izdržale kaznu. Tu je predviđeno da se i dvije godine nakon izdržavanja kazne koja je bila duža kazna mogu izreći mjere koje su dakle mjere nadzora takovih počinitelja, da ne bi počinile ponovno isto kazneno djelo. Dakle, to je problem, ali taj problem prije svega ovisi i o financijskim financijskim mogućnostima. Ali vjerujem da se u okvirima, dakle pravosuđa prije svega Ministarstva unutarnjih poslova i policije može naći jedno zajedničko rješenje kako bi ovaj Probacijski zakon zaista zaživio u punom smislu te riječi. Različiti su probacijski poslovi. Oni dakle ovise i o fazama postupka. Vidimo ovdje da u pred kaznenom postupku dana je mogućnost i državnom odvjetniku da sukladno načelima oportuniteta odluči da li je potrebno izvršiti ili odlučiti o nekoj probacijskoj mjeri. Do sada su sudovi imali samo u navikama i običajima takvu osobu pritvoriti, staviti u istražni zatvor, pa je bilo postavljeno pitanje je li bolja ova probacijska mjera nadzora i praćenja te osobe i neki dodatni uvjeti koji se mogu dati po zakonu ili je to bilo dobro takvu osobu staviti u zatvor. Ona već sama po sebi se osjeća da je odgovorna za djelo koje je počinila. koje je počinila. To je jedan teži oblik. Ova probacijska mjera svakako je dobra. Isto tako, određivanje rada za opće dobro, za kaznena djela koja su predviđena do 6 mjeseci zatvora, dakle bezuvjetno odlučivanje na rad na opće dobro ili čak i do godine dana zatvora kada sud može odlučiti da se na takvu osobu može primijeniti probacijska mjera. Promjena je u zakonu da je to sada 720 sati rada za opće dobro. To je isto tako jedna dobra mjera koja će, dakle počinitelju kada se resocijalizira u društvo dati priliku da se na i ovaj način rehabilitira i ponovno vrati u zajednicu. Sve ove mjere koje su predviđene ovim Zakonom, prije svega su mjere koje će služiti za dobrobit osoba koje su počinile kazneno djelo, svjedoka u postupku, a posebno se na drugačiji način rješavaju žrtve. To je sada, dakle ovim promjenama zakona i setom kazneno-pravnih kazneno-pravnih zakona koje smo donijeli drugačije tretiramo. Prije svega, ovo je jedan novi izazov za hrvatsko pravosuđe. Zakon o probaciji neće imati svoju svrhu ako se ne bude provodio zajedno sa ostalim zakonima, Kaznenim zakonom, Zakonom o kaznenom postupku i svim onim mjerama koje smo donijeli u ovom setu pravosudnih zakona. Ovo je dobra namjera zakonodavca. Treba uključiti prije svega cijelo društvo od samog počinitelja do zajednice u kojem živi rekao sam u svojoj replici to je izazov za onoga koji je počinio kazneno djelo, a da bi se osobi pomoglo, ne treba samo se osloniti niti na probacijsku službu jer vidimo da dovoljno financijskih sredstava u u državnom proračunu za pravosuđe nema. Negdje za 600 milijuna kuna su smanjena sredstva. Živimo u vremenu gospodarske krize, ali svakako ako želimo rasteretiti hrvatske sudove sudove i hrvatske zatvore, ako ne želimo osobe koje su počinile ova blaža kaznena djela trpati bez razloga u zatvor onda treba uložiti dodatne napore u probacijsku službu, iznaći sredstva u državnom proračunu da se financiraju rad probacijske službe. A i ovo školovanje ljudi, obrazovanje, kadroviranje to je naša europska obveza i potpisivanjem konvencija i ulaskom Hrvatske u EU i našim zaključnim pregovorima, ugovorima u Poglavlju 23. I mi smo se kao država za to obvezali, sigurni smo da ćemo prije svega pomoći počiniteljima ovakvih lakših kaznenih djela da se prije vrate u društvo i da postanu od onoga što se kaže kada su bili u šteti za zajednicu da postanu korisni svojoj zajednici, svojoj lokalnoj zajednici gdje žive, da im se pruži jedna nova prilika za život. Siguran sam da će se kvalitetom probacijske službe takvim osobama dati novi zamah u životu, a to je naša obveza da ovakvim zakonima prije svega služimo građanima RH. Klub HDSSB-a podržava ovaj Konačni prijedlog zakona o probaciji. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Da li završno zamjenica ministra? Izvolite. Hvala vam lijepo. projekta. Kroz IPA projekt 2008. razvoj probacijske službe u RH mi smo ostvarili sredstva u iznosu od oko 2 milijuna eura, EU podmirila 95%. 5% je bilo na našem teretu, tako da ćemo mi ustroj službe kroz ova sredstva ostvariti, a to je ovo pitanje koje je postavljeno glede proračunskih stavki u našem proračunu. Podaci koji su ovdje iznesene, odnosno tvrdnje da se na samom ustroju i funkcioniranju probacijskih ureda ne radi, apsolutno nisu točni. Mi smo cijelu ovu godinu proveli na intenzivnom osposobljavanju probacijskih službenika, na njihovoj edukaciji, na uspostavi svih onih temelja koji su potrebni da probacijski uredi profunkcioniraju, a tu smo najvažniju stavku prepoznali i njoj smo se posebno posvetili informatizacija probacijskog sustava, razmjena podataka, uopće vođenje evidencije i sve ono što ste rekli što je naravno temelj za donošenje odgovarajućih odluka pri provođenju probacijskih aktivnosti. Govorili smo o dokumentaciji. Upravo je i dio zakona posvećen potrebnoj dokumentaciji za pravilnu provedbu probacijske službe. Ako govorimo o pitanju ugroze probacijskih službenika moramo načelno reći da postoji čitav niz profesija koje su ugrožene same po sebi, pa i socijalni radnici i liječnici itd. posebne dodatne apriorne zaštite probacijskog službenika mislim da ne može biti dovedeno na tu razinu posebice stoga i što smo u raspravi čuli da se radi, i tako je i koncept probacije i zamišljen, o osobama koje su ili osuđene za blaža kaznena djela ili osobe koje su tijekom izdržavanja kazne zaslužile da budu uvjetno otpuštene da tako kažem. Ne radi se samo o tome da je to odluka suda da li će određenu osobu dozvoliti joj da kroz probacijski sustav odradi svoju kaznu nego se radi o tome da i sama osoba koje se to tiče ne bi trebala biti zainteresirana da svojim ponašanjem ugrožava činjenicu da je u probacijskom sustavu jer se o njezinom izvršavanju probacijskih zadataka sastavlja izvješće. I netko tko jest u probaciji sutra ne mora biti ako je svojim ponašanjem doveo do toga. Dakle, nije poanta u tom smislu. govorili o pitanju promjene prebivališta i slažem se da je to pitanje koje je kao što smo u prvom prijedlogu naveli bilo drugačije uređeno, sad smo ga izmijenili. Nije jednostavna odluka, ali ono s čime smo se rukovodili jest da će se možda ili praksa pokazuje da će kriminogeno ponašanje određene osobe možda i u većem broju slučajeva biti uzrokovano izvorima koji nastaju i u njegovom prethodnom prebivalištu da to tako pojednostavljeno kažem. I možda će osoba baš imati potrebu promijeniti svoje prebivalište ne bi li ostvarila svoju resocijalizaciju na kvalitetniji način i u drugom okruženju. Ovo da je dužna obavijestiti probacijski ured o promjeni svoga prebivališta mi smo unijeli kao neki izraz povjerenja toj osobi da preuzima odgovornost za svoj život i da promjenom prebivališta želi učiniti neke neke poboljšice. Naravno da postoje mogućnosti zloupotrebe. Mi praktično smo svjesni toga da netko ako želi zloupotrebljavati ovu odredbu može svaki tjedan mijenjati prebivalište, ali ono što je njegova obveza, obveza je da izvršava obveze koje su mu dane u probacijskom programu. Ako ne može izvršavati obveze a to je uzrokovano time što stalno mijenja prebivalište pa će onda i to biti posljedica za njegov probacijski program, odnosno da li će uopće biti u probacijskom programu. Mi smo probaciju unutar ministarstva organizirali kao upravu i to je točno, ovaj kao sektor. Želja je i cilj je da to bude ustroj decentraliziranih samostalnih suverenih ureda koji će na najbolji mogući način provoditi ovo što smo zamislili tako da mislim samo pitanje ustroja nije toliko bitno. Govorili smo i o pitanju vanjske suradnje i to ću samo zaključno reći u članku 34. Središnje tijelo Državne uprave nadležno za poslove pravosuđa može s udrugama i građanima i sa drugim pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje humanitarnih i drugih sličnih poslova zaključiti ugovor o suradnji o izvršavanju probacijskih poslova. Ova odredba je oživotvorenje upravo onoga na čemu intenzivno radimo i gdje vidimo veliku mogućnost suradnje sa nevladinim udrugama. smatramo da će nam pomoć koju će nevladin sektor ovdje dati biti vrlo značajna i na tome ćemo baš intenzivno raditi jer nam se čini da je u okviru svega ovog što smo govorili upravo resocijalizacija osoba ono što je zadatak i vladinog, ali i nevladinog sektora i zapravo svakog od nas kao pojedinaca da omogućimo da osobe koje su bile u sustavu probacije na pravi način budu natrag uključene, odnosno resocijalizirane u naše društvo. Evo, hvala vam. Hvala i vama zamjenice ministra. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Ana Lovrin, izvolite kolegice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođo zamjenice ministra ja se apsolutno s vama slažem da vrlo često promjena sredine u kojoj je počinitelj dotada živio može djelovati poticajno. Dakle, može ga izvući iz jednog lošeg kriminogenog okruženja, lošeg društva itd. ja sam samo malo dvojila o ovoj odredbi koja je izmijenjena. Dakle, prijašnja stipulacija da traži suglasnost Ured za probaciju dao suglasnost, dapače vjerojatno bi potaknuo osobu na takvu mjeru, a malo sam se ovom odredbom pribojala upravo te zlouporabe, odnosno čak ne toliko ni zlouporabe jer u tom slučaju se mogu ukinuti probacijske mjere i vratiti ga u zatvor, ali više toga kako će se probacijski sustav koji je tako insuficijentan materijalno i kadrovski prilagoditi takvim promjenama prebivališta i u tom smislu da bi oni ipak trebali biti unaprijed s time upoznati. Evo, samo u tom smislu. naravno da je odluka tu dvojbena, da ima argumenata pro i kontra. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. I sljedeća replika, Branko Vukšić. Izvolite kolega. Poštovana zamjenice ministra ne znam na koga se to odnosilo, ali i ja sam se isto osjetio prozvanim, ne radi se o, nitko nije govorio o nekompetentnosti probacijskih službenika i o tome nisam govorio, ali sam govorio o tome da probacijski sustav ne funkcionira onako kako bi trebao funkcionirati. Govorio sam o tome da je jedno teorija, a drugo je praksa. Rekli ste da apriorna zaštita probacijskih službenika ne dolazi u obzir. Prije mi je kolega Vuljanić rekao jesi gledao američke filmove i jesi li vidio kako probacijski službenici dolaze osobama koje su na uvjetnoj slobodi i pušteni su prije iz zatvora jer su počinili neko teško kazneno djelo ili lakše kazneno djelo, a mogli bi biti nasilni? Ovako lakonski odgovor ne dolazi u obzir, dobro, nije dobar čak ni za probacijske službe ni za čitav sustav probacije. Onda bi barem trebale ići dvije osobe na razgovor, znači dva probacijska službenika sa osobom na uvjetnoj slobodi. Znate da rekli ste da su to uglavnom osobe koje su počinile neko manje kazneno djelo, lakše kazneno djelo. Upravo smo prije govorili naš čudan u najmanju ruku po meni katastrofalan sudski pravosudni sistem vas opovrgava. Prije svega različita praksa, različitih sudova, zatvora. Vi govorite kao da smo mi neka sređena zapadnoeuropska skandinavska zemlja.